hv. allsherjar- og menntamálanefnd er að endurskoða ferlið — á meðan því hefur ekki verið lýst yfir formlega að verklagið sem viðhaft hefur verið hingað til skuli viðhaft þangað til búið er að finna út úr því hvaða verklag við viljum viðhafa ef við ætlum að breyta því,

Samkvæmt þessum sömu lögum sem Alþingi hefur sett ber Útlendingastofnun að skila umsögn til þingsins til að vinna megi þessar umsóknir.

að leyfa framkvæmdarvaldinu að brjóta lög sem Alþingi hefur sett. Hver á að taka mark á þingi sem tekur ekki einu sinni upp hanskann fyrir sjálfu sér þegar brotið er á verklagi sem þingið

Herra forseti. Faðmurinn er opinn, heyrist frá ráðamönnum þessa dagana í fordæmalausri samstöðu með fólki á flótta. Faðmurinn er opinn vegna þess að fólk tengir einhvern veginn við hörmungarnar sem eru að ganga yfir Úkraínubúa. En hvar er faðmurinn þegar kemur að því að afhenda Alþingi umsóknir fólks um ríkisborgararétt samkvæmt lögum? Þá er hann nefnilega dálítið lokaður, herra forseti. Af hverju eru þessir umsækjendur annars eðlis gagnvart stjórnvöldum en fólkið sem við stöndum með opinn faðminn gagnvart?

virðing gagnvart Alþingi að teyma þingið sjálft á asnaeyrum í ársfjórðung eins og hæstv. ráðherra hefur gert. Við ræðum hér aftur um ríkisborgararétt en því miður erum við ekki enn búin að afgreiða þær umsóknir sem bárust undir lok síðasta árs.

Mér heyrist vera hljómgrunnur fyrir því í nefndinni og við erum nú að vinna að því að skipa undirnefnd í allsherjar- og menntamálanefnd sem myndi koma með tillögu að breyttu verklagi svo að við lendum ekki aftur í þeirri stöðu sem við lentum í nú fyrir jól og höfum verið að glíma við á síðustu vikum.

Það er rétt að hægt og rólega erum við að fá í hendurnar þau gögn sem Útlendingastofnun átti að vera búin að afhenda okkur í desember. Þau erum við að fá afhent á þeim hraða sem Útlendingastofnun þóknast. Þarna erum við að tala um umsóknir sem bárust fyrir 1. október síðastliðinn, sem var umsóknarfrestur fyrir desemberafgreiðslu þingsins á umsóknum um íslenskan ríkisborgararétt. En hvað verður um umsóknir sem bárust eftir 1. október? Það veit enginn. Það veit enginn vegna þess að Útlendingastofnun hefur ákveðið að breyta sínu verklagi. Við bíðum í örvæntingu eftir restinni af þeim gögnum sem við vitum ekkert hvenær koma. Það er ekki hægt að segja til um það.

Þetta er algjört lykilatriði í störfum þingsins og þá hlutverk og ábyrgð forseta að fylgja á eftir. Hér segir hv. formaður allsherjar- og menntamálanefndar: Svo við lendum ekki aftur í sömu stöðu, svo þingið lendi ekki aftur í sömu stöðu. — Fyrirgefið, þingið lenti ekki í neinni stöðu, þingið var sett í þessa stöðu af ráðherra og Útlendingastofnun. var troðið upp á okkur með því að ráðherra ákvað að láta ekki umsagnirnar og umsóknirnar berast til þingsins.